Kjörbréf Evu Sjafnar Helgadóttur hefur þegar verið rannsakað og samþykkt en hún hefur ekki áður tekið sæti á Alþingi og ber því að undirskrifa drengskaparheit að stjórnarskránni.

Eva Sjöfn Helgadóttir hefur undirritað drengskaparheit að stjórnarskrá og er boðin velkomin til starfa á Alþingi. Forseti vill tilkynna að honum hefur borist erindi frá þingflokki Framsóknarflokks um mannaskipti í nefndum, samanber 1. mgr. 16. þingskapa, þannig að Ágúst Bjarni Garðarsson taki sæti sem aðalmaður í Íslandsdeild Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu í stað Lilju Rannveigar Sigurgeirsdóttur og Líneik Anna Sævarsdóttir taki sæti Þórarins Inga Péturssonar í umhverfis- og samgöngunefnd. Þessar mannabreytingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum.

Herra forseti. Þinginu er ansi þröngur stakkur sniðinn hér fyrir jól vegna þess að sögulega langan tíma tók að mynda ríkisstjórn. Þess vegna hljótum við að velta fyrir okkur öllum dagsetningum á öllum málum sem til afgreiðslu koma og ég vil sérstaklega vekja athygli á 12. dagskrármáli dagsins, svokölluðu Mílufrumvarpi. Það var í september á síðasta ári sem fréttir bárust af því að Síminn hefði fengið fyrirspurnir frá fjárfestum um kaup á Mílu. Það var í apríl á þessu ári sem Sýn seldi óvirka innviði. Það var í júlí á þessu ári sem fjöldi fjárfesta var sagður undirbúa kauptilboð í Mílu. Af hverju var síðasti vetur ekki notaður til að gera þetta frumvarp Síðan var fundað um söluna á Mílu í þjóðaröryggisráði 11. nóvember, fyrir mánuði, herra forseti. Fyrir heilum mánuði fundaði þjóðaröryggisráð um þetta frumvarp, sem skiptir miklu máli að ljúka fyrir jól. Og ekki bara fyrir jól, heldur fyrir helgi. Fyrir næstu helgi þarf þingið að vera búið að klára mál sem var dreift 10. desember. Við höfum tæpa viku til að klára mál sem ríkisstjórnin, og sú sem hún var fyrir kosningar, er búin að hafa í fanginu í heilt ár. Herra forseti.

Hér er um gríðarlega mikilvægt þjóðaröryggismál að ræða. Þjóðaröryggisráð kom saman að því ég best veit í ágúst síðastliðnum og þingið fær þetta mál inn á dagskrá í dag. Stjórnvöld hafa verið með þetta í fanginu í átta vikur. Þau verða að vera búin að semja í síðasta lagi næstkomandi miðvikudag, eftir tvo daga, ellegar þarf þingið að grípa í neyðarhemilinn. Hvað er að frétta? Þetta mál sem stjórnvöld, ríkisstjórnin metur sem neyðarhemil er aftast á dagskrá dagsins í dag. Þau setja þetta ekki einu sinni fyrst á dagskrá þessa mánudags heldur aftast á dagskrána.

sinnuleysi í garð þessa mikilvæga máls og um leið undirstrika það hvernig ríkisstjórnin, enn og aftur, er að umgangast þingið. Það tekur ekki lengur neinu tali hvaða viðhorf

Það mun ekki standa á Viðreisn að afgreiða málið ef það er gríðarlega mikilvægt út frá þjóðaröryggissjónarmiðum. Það mun ekki stranda á okkur. En ég biðla til ríkisstjórnarinnar og ég biðla til forseta þingsins

Þetta er gríðarlega stórt mál og við þurfum tíma til þess að fara yfir það. Við þurfum að vanda okkur því hagsmunir þjóðarinnar allrar eru miklir og þetta er ekki mál sem ríkisstjórnin getur haldið hjá sér fram á síðustu fimm mínútur.

Herra forseti. Ég hefði nú fyrirgefið það þó að skautað hefði verið fram hjá mér vegna þess að ég hef svo sem ekkert nýtt efnislega fram að færa. En ég ætla að taka undir þetta og mér fannst áhugavert þegar hv. þm. Andrés Ingi Jónsson fór yfir tímalínuna. Þá dróst upp einhver mynd sem er svo alvanaleg í íslensku samfélagi, að við erum alltaf í viðbrögðum. Við erum alltaf að bregðast við þegar við erum annaðhvort komin

Ég vil hins vegar líka gagnrýna það að af þessum átta vikum sem við höfðum rétt til einhvers konar samninga og andmæla eða viðræðna við þessa aðila skuli þinginu einungis hafa verið ætlað að koma að því síðustu þrjá til fjóra dagana.

umræðu en raunverulega tímabundnar aðlaganir á því regluverki sem fyrir okkur liggur hér. Ég vil því benda hæstv. forseta á að það gæti verið skynsamlegt að endurraða efnisatriðum fundarins með þetta í huga, því að það að framlengja bráðabirgðaákvæði út árið 2023 kallar á miklu meiri umræðu en

hjá mér til að hindra að það mál fái afgreiðslu því að það er mikilvægt mál. En það kemur líka inn á hvernig við erum síendurtekið látin fara í hraðmeðferð með mál sem mikilvægt er að taka

launaþróun á almennum markaði. Hæstv. forsætisráðherra svaraði því þannig að fyrirhugað væri að klára að endurskoða almannatryggingakerfið á þessu kjörtímabili. Ríkisstjórninni tókst það ekki á síðustu fjórum árum en þótt slík endurskoðun sé auðvitað bráðnauðsynleg getum við ekki sætt okkur við að þetta fólk sé sífellt látið bíða í þessari ómögulegu stöðu og skilið eftir.

Þingmaðurinn spurði ráðherrann hvort greidd yrði skattfrjáls 50.000 kr. eingreiðsla til öryrkja í desember líkt og í fyrra sem gætt yrði að myndi ekki skerðast. Hæstv. ráðherra svaraði því afdráttarlaust neitandi. Það stæði ekki til.

þegar jólin eru að nálgast og verðbólga er í hæstum hæðum og allt er orðið miklu dýrara. Ég spyr því hæstv. forsætisráðherra hvort hún vilji staðfesta svör

að munurinn á þessum kerfum er enn þá sá að til að mynda þarf að taka sérstaka ákvörðun á hverju ári um desemberuppbót atvinnuleitenda. Hún er ekki bundin í kerfið eins og er hjá lífeyrisþegum. Ég dreg þetta fram af því að ég tel svo mikilvægt,

og þá er ég að vitna til þess að dregið var úr skerðingum vegna atvinnutekna og dregið var úr skerðingum milli bótaflokka. Samt sem áður er það svo, þó að þetta hafi verið breytingar sem vissulega skiluðu kjarabótum upp á 4 milljarða, að við erum samt með kerfi sem stenst ekki skoðun. Hv. þingmaður spyr og ég segi það bara hér: Fjárlögin eru að sjálfsögðu til þinglegrar meðferðar núna og ég veit að þetta verður tekið til umræðu innan fjárlaganefndar eins og ýmis önnur þjóðþrifamál. Ég held að það sé svo að við tökum bara afstöðu til þeirrar vinnu sem kemur frá fjárlaganefndinni.

endurskoða kerfið. En ég tek líka undir með hæstv. forsætisráðherra þegar hún sagði sem hv. þingmaður fyrir nokkrum árum: Það er ómanneskjulegt að láta þetta fólk alltaf að bíða. Ég spyr því: Eigum við ekki 900 milljónir til þess að greiða þessar 50.000 kr. út skerðingarlaust fyrir jólin svo þetta fólk geti líka horft fram á gleðilegt frí?

hvernig við getum horft fram á veginn með það að ná þeim halla niður. En ég get hins vegar tekið undir með hv. þingmanni að það er mikilvægt að við horfum sérstaklega til kjara örorkulífeyrisþega nú sem endranær. Þess vegna var ráðist í það að leggja til viðbótarhækkun á þennan hóp og ekki aðra. Þess vegna höfum við verið að beina fjármunum til þess að draga úr skerðingum. Ég lít svo á að málið sé statt hjá fjárlaganefnd sem mun taka þetta til skoðunar og ég veit að mun taka það til skoðunar hvort forsendur séu til að grípa til frekari ráðstafana.

hvert einasta ár, hvert einasta ár, og það í boði sitjandi ríkisstjórna hverju sinni. Heildarendurskoðun á kerfinu, desemberuppbót og töluverður halli sem við eigum að vita að er á ríkissjóði.

þá verður ekkert eftir. Þetta skerðir allt saman; heimilisuppbótina, húsaleigubæturnar, skerðir allt saman. Eftir er 0. Er þetta

og talar um skerðingar í kerfinu og það er nákvæmlega það sem ég hef verið að tala um hér, að við erum með kerfi þar sem hver viðbótarhækkun skerðir ýmist aðra bótaflokka eða aðrar tekjur.

af hálfu stjórnvalda er lögð til viðbótarhækkun til örorkulífeyrisþega vegna þess að við viljum koma til móts við þann hóp. Málið er nú til þinglegrar meðferðar hjá fjárlaganefnd og ég benti á það hér áðan og get gert það aftur að hún mun væntanlega taka þetta til skoðunar.

í.) Herra forseti. Eins og fram kom í máli mínu áðan endurspeglast skýr vilji ríkisstjórnarinnar til þess að horfa sérstaklega til þessa hóps í því fjárlagafrumvarpi sem hér er til meðferðar. Hv. fjárlaganefnd er með það til skoðunar og getur tekið afstöðu til

Virðulegi forseti. Mig langar að ræða aðeins við hæstv. ráðherra um raforkuöryggi. Það er mál sem hefur verið mikið á milli tannanna á fólki í samfélaginu um árabil,

að það er eins og óveður og náttúruhamfarir dugi vart til að ríkisstjórninni verði gert rúmrusk í þessum efnum. Það er mikið talað, herra forseti, en lítið gert. Það er ekki boðlegt árið 2021

Það er bara mjög gott ef þessi málaflokkur fær athygli vegna þess að hann er afskaplega mikilvægur.

sitja með hendur í skauti þegar kemur að þessum málaflokki. Þetta snýr ekki bara að því sem okkur finnst vera sjálfsagt í dag. Við erum að fara í orkuskipti

græn orka, grænar fjárfestingar, flutningsöryggi, öryggi fyrir fólkið okkar. Þetta er spurning um jöfn tækifæri og jöfn búsetuskilyrði, kæri forseti. Þess vegna vil ég spyrja hæstv. ráðherra:

upplýsa það hér fyrir framan þing og þjóð að ég mun ekki ná að leysa loftslagsvandann fyrir þessi jól.

staðfesti að friðlýsing Dranga hafi engin áhrif út fyrir landamörk Dranga. Og áfram segir í bréfinu, með leyfi forseta: Eins og friðlýsingin ber með sér nær áhrifasvæði hennar yfir nær alla Skjaldabjarnarvík, Drangavík, Engjanes og talsvert inn á okkar jörð, Ófeigsjörð.

lýsir því yfir í bréfinu að áhrif hafi ekki verið kynnt eigendum Skjaldabjarnarvíkur og Drangavíkur með formlegum hætti og hér er óskað eftir opinberri yfirlýsingu um að áhrifasvæði friðunar gæti einungis innan óumdeildra jarðarmarka Dranga. Ítrekað er í þessu bréfi, sem er undirritað af Guðrúnu Önnu Gunnarsdóttur,

Herra forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra svarið sem var nú kannski ekki innihaldsmikið. Þá ætla ég að koma með mjög afmarkaða spurningu: Kemur til álita, hæstv. ráðherra, að ráðherrann gefi út yfirlýsingu þess efnis að áhrifa friðunarinnar gæti einungis innan jarðarmarka Dranga?

Frá því að kórónuveiran greindist hér á landi hafa 36 einstaklingar látist vegna veirunnar. Við tölum um kórónuveiruna sem faraldur og við bregðumst við henni sem slíkri. Til viðmiðunar hafa á síðastliðnum 18 mánuðum, frá upphafi ársins 2020 til júní 2021, 64 einstaklingar fallið fyrir eigin hendi.

ákveður að niðurgreiða aðeins 1/17 af þessari sömu þjónustu. Þetta gerir ríkisstjórnin þrátt fyrir að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hafi varað við áhrifum faraldursins á geðheilsu fólks þegar veiran skaut fyrst upp kollinum. Í fjárlögum er talað um aukin framlög til geðheilbrigðismála en þau duga ekki til. Auk þess er óljóst hvert peningarnir eiga að fara og hvað á að gera. Í apríl 2018 kom út aðgerðaáætlun til að fækka sjálfsvígum

ekki bara í því sem snýr að sjálfsvígum, við höfum líka unnið sérstaklega þétt með félagasamtökum eins og Pieta o.fl. Við verðum að styðja eftir bestu getu við öll þessi góðu samtök vegna þess að þá náum við beint til fólks sem er komið í svona vonda stöðu. Síðan erum við að reyna að meta samhliða hver áhrif Covid verða í gegnum þennan faraldur. Í stóru myndinni sem ég vildi koma að, sem snýr að lýðheilsu og þar með talið geðheilbrigðismálum, er það

Herra forseti. Mig langar til að varpa hér ljósi á stöðu garðyrkjukennslu á Íslandi. Garðyrkjukennsla hefur farið fram á Reykjum í Ölfusi samfellt frá árinu 1939 eða í rúm 80 ár. Skólinn var sjálfstæð stofnun og hefur átt mikinn þátt í því að byggja upp mikilvægar atvinnugreinar í ylrækt, skógrækt sem og landhönnun og uppgræðslu lands á Íslandi. Árið 2005 var skólinn er færður undir Landbúnaðarháskóla Íslands og allar götur síðan höfum við sem unnum þessum skóla horft upp á alvarlega hnignun, bæði staðarins, húseigna og náms. Algjört metnaðarleysi hefur verið ríkjandi gagnvart þessari merku stofnun á síðustu rúmum 15 árum. Garðyrkjubændur og hagsmunasamtök garðyrkjunnar vöruðu á sínum tíma við afleiðingum sameiningarinnar og því miður hafa öll þeirra varnaðarorð gengið eftir. Með sameiningunni fór að fjara undan innviðum starfsmenntanáms í garðyrkju á Reykjum og nú er svo komið að þetta skólaár gæti orðið það síðasta í 80 ára sögu skólahalds á þessum stað. Starfsfólki fækkar, húsakosti er ekki haldið við og fleiri feigðarmerki í starfseminni blasa við. Sögulokin skrifa sig sjálf ef svo fer fram sem horfir. Ætlum við að horfa á þetta gerast þegjandi og hljóðalaust? Það blasir orðið við að stofna verði á ný sjálfstæðan garðyrkjuskóla á Reykjum í Ölfusi. Garðyrkjan á Íslandi þarf á fagskóla halda og grænn lífsstíll kallar sömuleiðis á að garðyrkjunám að Reykjum verði styrkt og eflt. Í stjórnarsáttmálanum kemur eftirfarandi fram, með leyfi forseta: „Mikilvægt er að starfsmennta- og háskólar í landbúnaði séu öflugir og í fararbroddi í rannsóknum á sviði landbúnaðar og umhverfismála, svo sem í þágu loftslagsmála, náttúruverndar, landgæða og nýsköpunar.“

einn af sprotum 21. aldarinnar. Þegar kemur að Garðyrkjuskólanum á Reykjum, eða þeim hluta sem var undir Landbúnaðarháskóla Íslands, er það í þeim farvegi nú að til stendur að hann verði hluti af Fjölbrautaskóla Suðurlands.

þess. Ég er sannfærður um að okkur getur tekist, á þessu kjörtímabili, á næsta ári og á því skólaári sem nú stendur yfir, að blása nýju lífi í garðyrkjunám á Íslandi.

Ég þekki þetta mál aðeins frá gömlum tíma vegna þess að ég sat sjálfur í stúdentaráði landbúnaðarháskólans þegar Garðyrkjuskólinn varð hluti af landbúnaðarháskólanum á sínum tíma. Það sem ég hyggst gera er að hitta alla hlutaðeigandi aðila. Ég er sannfærður um að okkur tekst að byggja öflugt garðyrkjunámi á Íslandi og þar deilum við hv. þingmaður skoðun.

Og við þurfum á þessum skóla að halda. Hér nefnir ráðherra sömuleiðis myndarskap og ég ætla bara að fá að segja það í hreinskilni að hann hefur ekki sést á Reykjum í Ölfusi í á annan tug ára. Þar hefur ekkert með myndarskap að gera. Þar er ekki gert við nokkurn skapaðan hlut. Þar fækkar bestu kennurum í garðyrkju á Íslandi. Þeir eru flúnir, þeir eru að fara annað. Ég fagna því mjög að hér ætlar ráðherra að koma að þessum málaflokki af myndarskap. Það er mín skoðun að starfsmenntanám eigi ekki heima í háskóla

Virðulegi forseti. Ég deili þeirri skoðun með hv. þingmanni, eins og mér heyrist hún segja hér, að það hafi ekki verið skynsamlegt skref á sínum tíma þegar Garðyrkjuskólinn varð hluti af Landbúnaðarháskóla Íslands við þáverandi sameiningu.

Við deilum þeirri skoðun, ég og hv. þingmaður, að það er hægt að byggja upp garðyrkjunám af myndarskap og við deilum líka þeirri skoðun að það er hægt að byggja upp í Hveragerði af myndarskap. En hver sem lendingin verður nákvæmlega í því þá getur það hvort sem er verið í sjálfstæðum skóla eða undir og í samstarfi við Fjölbrautaskóla Suðurlands. Ég hyggst, eins og ég sagði áðan,

er varðar endurbótalýsingu ESB og markvissar aðlaganir fyrir fjármálamilliliði til að stuðla að endurbótum í kjölfar Covid-19 faraldursins. Reglugerðin, sem felld verður inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar frá 10. desember sl., er hluti af hinum svokallaða endurbótapakka fyrir fjármagnsmarkaði sem Evrópusambandið samþykkti til að styðja við bata eftir efnahagsáfallið sem Covid-19 heimsfaraldurinn hefur valdið. Ein þeirra ráðstafana sem felast í reglugerðinni er breyting á fyrirkomulagi lýsinga í því skyni að gera útgefendum og aðilum á fjármálamarkaði kleift að draga úr kostnaði og losa um fjármagn fyrir endurbótaferlið. Lýsing er samheiti yfir skjöl sem gefa þarf út vegna almenns útboðs verðbréfa eða töku verðbréfa til viðskipta á skipulegum markaði. Þeim er ætlað að gera fjárfestum kleift að taka upplýsta fjárfestingarákvörðun. Endurbótalýsing verðbréfa er einfaldaðra fyrirkomulag slíkrar upplýsingagjafar og er hér því um ívilnandi ráðstöfun að ræða fyrir fjármálafyrirtæki. Gildistími reglugerðarinnar er afar skammur og hefur nú þegar tekið gildi innan ESB. EES-ríkin innan EFTA hafa ríka hagsmuni af því að fyrirtæki innan þeirra sitji við sama borð og aðrir aðilar á innri markaðnum við aðgengi að fjármagni við endurfjármögnun í kjölfar Covid-19 faraldursins. Því er mikilvægt að umrædd gerð geti tekið gildi sem fyrst eftir að hún hefur verið tekin upp í EES-samninginn. Gerðin krefst lagabreytingar hér á landi og verður hún innleidd með breytingum á lögum nr. 14/2020, um lýsingu verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði,

en ég tel mig muna rétt að eftir þessu sé kallað, ekki bara af hálfu fjármálafyrirtækja heldur kerfisins almennt, þ.e. þá Seðlabankans sömuleiðis. Ég mun koma því skilmerkilega til skila ef ég er að misskilja það, en ég held mér sé óhætt að nefna það hér. Ég geri ekki ráð fyrir að þetta sé umdeilt, hvorki þar og vonandi ekki heldur hjá Neytendasamtökunum. Sú almenna lína að við séum hér með sambærilegar reglur og sömu stöðu og annars staðar á EES-svæðinu er almennt séð mikilvæg og í þessu tilviki er um að ræða ívilnandi aðgerð þannig að ég geri ráð fyrir og vona að það sé almenn sátt um þessa innleiðingu.

hversu eindregin hún hefur verið í þeirri sýn sinni og þeirri stefnu að fylgja vel eftir EES-samningnum. Það eru því miður ákveðnar blikur á lofti þegar kemur að því, m.a. innan flokks hæstv. ráðherra en líka innan annarra íhalds- eða framsóknarflokka, eða hvað sem við viljum kalla flokkana. Þannig að ég velti fyrir mér hvort hægt sé með eindregnari hætti að draga fram mikilvægi þess að við Íslendingar séum einmitt á þessum markaði, fjármálamarkaði, sem er svo mikilvægur, með sveigjanlegt regluverk,

Að hafa aðgengi að þessum risastóra markaði og að reglur hér séu þær sömu og á stóra sviðinu, þ.e. sem EES-samningurinn nær yfir, skiptir miklu máli og þess vegna erum við að koma með þetta inn núna. Svo er það einfaldlega viðvarandi verkefni að tryggja hagsmuni íslensks samfélags sem best í gegnum EES-samninginn. Það er viðvarandi verkefni sem við þurfum að passa mjög vel upp á.

og bókun 37, sem inniheldur skrána sem kveðið er á um í 101. gr., við EES-samninginn og fella inn í samninginn reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins 2019/5 og 2019/6 frá 11. desember 2018. Um er að ræða heildarlöggjöf á sviði dýralyfja á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins sem tekur tillit til framfara síðustu ára á sviði vísinda, núverandi markaðsaðstæðna og efnahagslegs veruleika. Markmiðið með þessum nýju reglum er m.a. að draga úr stjórnsýsluálagi og auka framboð á dýralyfjum. Á sama tíma er heilbrigði manna og dýra tryggt sem og umhverfisvernd. Reglugerðirnar munu koma til framkvæmda innan Evrópusambandsins hinn 28. janúar á næsta ári. Þær munu ekki taka tillit til EFTA-ríkjanna innan EES, þar með talið Íslands, fyrr en þær hafa verið teknar formlega upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar og sú ákvörðun tekið gildi. Innleiðing gerðanna hér á landi kallar á lagabreytingar og því var ákvörðun um að fella gerðirnar inn í EES-samninginn tekin með stjórnskipulegum fyrirvara í sameiginlegu EES-nefndinni hinn 10. desember síðastliðinn. Mikilvægt er að hægt verði að aflétta fyrirvaranum sem fyrst svo umræddar EES-reglur geti tekið gildi í EFTA-ríkjunum innan EES eins nálægt gildistöku innan ESB og mögulegt er. Lögfræðileg óvissa ríkir um að hve miklu leyti fyrri reglur geti brúað bilið fyrir EFTA-ríkin þar til nýju reglugerðirnar taka gildi gagnvart þeim. Talsverðar líkur eru á að tafir á gildistöku þeirra gætu sett skorður á sölu dýralyfja til og frá EFTA-ríkjunum. Slíkar hömlur geta fljótt valdið skorti á dýralyfjum hér á landi með slæmum afleiðingum fyrir dýraheilbrigði. Slík staða gæti valdið íslenskum bændum og matvælaframleiðendum, þar með talið fiskeldisfyrirtækjum,

frá 10. desember 2001. Með ákvörðuninni er gerð breyting á IX. viðauka við EES-samninginn með því að fella inn í hann reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 2021/168 sem varðar fjárhagslegar viðmiðanir í fjármálagerningum og hvað skuli gilda ef þær eru ekki lengur gefnar út. Auk þess eru felldar inn í samninginn tvær framkvæmdarreglugerðir framkvæmdastjórnarinnar sem útfæra nánar ákvæði reglugerðarinnar. Í upphafi árs 2022 stendur til að hætta að birta LIBOR-vexti og millibankadagvexti í evrum sem eru vaxtavísitölur sem lagðar eru til grundvallar í fjölmörgum samningum á fjármálamarkaði. Reglugerðirnar sem ákvörðunin nær til fjalla um hvað skuli miða við í staðinn ef samningar byggjast á annarri hvorri viðmiðun og samningsaðilar komu sér ekki saman um aðra viðmiðun til að styðjast við. Upptaka og innleiðing reglugerðanna dregur því úr óvissu og hugsanlegri röskun á viðskiptum og er áríðandi að veita gerðunum gildi hér á landi fyrir áramót áður en hægt verður að birta þessar vaxtavísitölur. Tímanleg upptaka hefur sérstaklega mikla þýðingu fyrir samstarfsríki Íslands í EES-samstarfinu, Liechtenstein, því að stór hluti samninga á fjármálamarkaði þar vísar til LIBOR-vaxta í svissneskum frönkum.

sem gengið var frá til bráðabirgða með bréfaskiptum milli stjórnvalda ríkjanna fyrr í þessum mánuði. Samningurinn kveður á um heimildir aðila til veiða á uppsjávarfiski í lögsögu hvort annars á árinu 2022. Færeyingar geta samkvæmt samningnum veitt allt að 30.000 tonn af loðnu eftir að 500.000 tonna heildarkvóta er náð. Ísland fær heimild til að veiða allt að 1.300 lestir af makríl á ári innan fiskveiðilögsögu Færeyja. Þjóðirnar samþykktu einnig að leitast við að ljúka á næstunni vinnu við að breyta fyrirkomulagi þessara samningaviðræðna. Markmiðið er að gerður verði rammasamningur til lengri tíma, en hægt yrði að breyta með honum ýmsum atriðum, svo sem kvótum og aðgangi miðað við aðstæður á hverjum tíma. Stefnt er að því að ljúka þeirri vinnu á fyrri hluta næsta árs.

var ákveðið að færeyskum skipum væri heimilt að veiða 5.600 lestir af botnfiski við Ísland á næsta ári, 2022. Heildarafli þorsks verður þó ekki meira en 2.400 lestir, heildarafli keilu ekki meiri en 400 lestir og engar veiðar eru heimilaðar á lúðu og grálúðu.

samskipti við Færeyinga, sem eru gríðarlega mikilvæg fyrir okkur — það skiptir okkur máli að vera í góðum samskiptum við þessa miklu og mikilvægu grannþjóð okkar, systurþjóð, en engu að síður eru þarna líka harðkjarnahagsmunir þeirra og okkar í húfi. Megum við

Herra forseti. Ég ætla að leyfa mér að svara þessu passlega loðið og segja ekki neitt sem ég þyrfti mögulega draga til baka, enda væri það mjög viðkvæmt ef ég gerði það. Þannig að ég

vill skýrari svör þá er lítið mál að afla þeirra og hvort sem það er með óformlegum hætti eða í gegnum óundirbúna fyrirspurn eða skriflega fyrirspurn þá skal ég tryggja það að vera að vera búin að kanna það aðeins nánar þegar að því kemur. En auðvitað eru þessi samskipti lifandi. Núna erum við að vinna að því að komast út úr því fyrirkomulagi að vera alltaf að koma með samning hér korteri fyrir jól fyrir næsta ár. Við Við vorum að vona að við gætum farið í gegnum hið nýja fyrirkomulag hvað það varðar fyrir þessi jól. En það tekur örlítið lengri tíma þannig að við munum vonandi klára það á fyrri hluta næsta árs þannig að það verður alla vega komið í annan farveg þá. En hvað varðar aðrar samningaviðræður og þessi samskipti læt ég duga að svara með þeim hætti sem ég hef hér gert.

við þessa miklu vinaþjóð okkar. Þannig að ég er mjög sátt við þetta svar. Mér finnst það varpa ákveðnu ljósi á hver staðan er. En við í utanríkismálanefnd höfum líka full tækifæri og tól til að skoða málið betur. Þannig að ég þakka fyrir þessi svör.

til að kveða á um tímabundnar skyldur flugrekenda eða umráðenda loftfara með reglugerð. Þær skyldur ná til þess að kanna hvort farþegi hafi fullnægt skyldu til forskráningar og hafi tiltekin vottorð eða staðfestingu á prófum er varða heilbrigði farþega áður en farið er um borð í loftfar, enda hafi slík skylda verði lögð á farþega á grundvelli sóttvarnalaga. Ástæða þess að ég legg til að ákvæðið verði framlengt er einföld: Áhrifa Covid-19 faraldursins gætir enn um allan heim, afbrigðum Covid-19 veirunnar hefur fjölgað og þrátt fyrir útbreidda bólusetningu gegn veirunni eru smit enn mjög tíð, bæði hér á landi og víðar.

Spár Sóttvarnastofnunar Evrópusambandsins gera því ráð fyrir áframhaldandi fjölgun smita ef slakað verður á aðgerðum. Þá er ekki útilokað að frekari afbrigði veirunnar komi fram sem bóluefni á þessum tíma vernda ekki eins vel sem og að einstaklingar muni geta veikst alvarlega eða að afbrigði sem er meira smitandi en þau sem nú eru þekkt komi fram og nýjar bylgjur smita fari af stað hérlendis.

millilandaflugi, nr. 650/2021, með síðari breytingum. Að óbreyttum lögum er ekki talið að aðrir möguleikar séu fyrir hendi til að tryggja þær ráðstafanir og framkvæmd sem ákvæði til bráðabirgða heimilar. Í samræmi við ákvæði til bráðabirgða sætir reglugerðin endurskoðun mánaðarlega, að höfðu samráði við heilbrigðisyfirvöld. Frumvarp þetta var unnið í samvinnu við heilbrigðisráðuneytið og er rétt að geta þess að ráðherra heilbrigðismála áformar að leggja fram frumvarp til breytinga á sóttvarnalögum á þessu þingi. Bind ég vonir við að þar nái þær breytingar fram að ganga að þetta ákvæði til bráðabirgða verði þar með óþarft. Verði frumvarpið að lögum er ekki gert ráð fyrir að það hafi teljandi áhrif á afkomu ríkissjóðs. Ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. umhverfis og samgöngur nefndar til 2. umræðu.

Herra forseti. Það frumvarp sem varð að þeim lögum sem hér er verið að framlengja var upphaflega lagt fram af umhverfis- og samgöngunefnd að beiðni samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins. Þetta er aðferð sem er viðkvæm og við eigum helst að spara nema fyrir skýrustu og einföldustu mál, eins og t.d. bara að leiðrétta hluti eða framlengja óumdeilda fresti. Í þessu tilviki var þessi leið farin með breytingu sem þegar á hólminn var komið reyndist vera mjög umdeild. Nefndin fékk fjölda sérfræðinga á sinn fund og þar kom í ljós að upphaflegt upplegg nefndarinnar og ráðuneytisins gat mögulega stangast á við þær greinar stjórnarskrárinnar sem meina stjórnvöldum að koma í veg fyrir heimkomu íslenskra ríkisborgara. Þegar upp var staðið fjallaði nefndin um málið frá miðjum mars og fram í lok maí núna í vor. Á öllum þeim tíma gafst hins vegar ekki tækifæri til að senda málið til almennrar umsagnar. Einn af ókostunum við að nefndir flytji sjálfar mál er einmitt að þá eru þau síður send til umsagnar. Þess vegna hefur almenningur ekki haft aðkomu að þessari breytingu sem þó hefur nokkuð með samgöngur við umheiminn að gera. Þess vegna langar mig að spyrja ráðherra út í samráðskaflann í greinargerðinni, vegna þess að þar kemur fram að vegna tímaskorts hafi samráð ekki farið fram. Herra forseti. Hvernig fær það staðist? Það hefur væntanlega legið fyrir í nokkurn tíma að þetta bráðabirgðaákvæði þyrfti að framlengja. Hvers vegna í ósköpunum nýtti ráðuneytið ekki samráðsgáttina til að senda þetta mál

miklum þrýstingi sóttvarnayfirvalda að gera það hratt og vel rétt fyrir páska á yfirstandandi ári vegna stöðu faraldursins á þeim tíma. Síðan fór nefndin, og reyndar

Og sú fjallabaksleið sem hæstv. ráðherra talar um að hafi verið farin að þessu máli snerist umfram allt og fyrst og fremst um það að meiri hlutinn í umhverfis- og samgöngunefnd þráskallast við að hlusta á sérfræðinga sem bentu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands sem stóð til að brjóta gegn. Það var ekkert flóknara en það. Við fórum fjallabaksleið til að brjóta ekki stjórnarskrárvarin réttindi á íslenskum ríkisborgurum, og ekki bara stjórnarskrá Íslands heldur alþjóðlega mannréttindasáttmála þar sem rétturinn til að ferðast til heimaríkis er varinn. Þetta eru ein af mikilvægustu réttindum þjóðríkisins. Án ríkisborgara er ekkert ríki og ef ríkið getur bara haldið fólki frá landinu þá er nú ansi lítið eftir. Þetta var í alvöru staðan sem við stóðum frammi fyrir. Það tók ekki bara eina fjallabaksleið til að vinda ofan af vitleysunni í meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar, við þurftum að fara nokkra hringi í kringum fjallabak.

sem reyndist vera þannig að sum voru tilbúin að gera það af fúsum og frjálsum vilja vegna tilmæla, en önnur gerðu það ekki fyrr en slíkt lagaákvæði var sett á laggirnar. Ég ætla ekki að nota þennan tíma í að fara yfir málið í heild sinni og fara að rífast hér við hv. þingmann, en það verður að segjast alveg eins og er að umræðan á vordögum um þetta mál innan nefndarinnar var

Herra forseti. Á krísutímum verða mistök. Á krísutímum eru meira að segja oft gerð mistök. Ég held að þegar við getum litið um öxl og skoðað Covid-tímabilið með opnum hug þá væru ein af þeim mistökum það frumvarp sem hér er verið að framlengja, ekki endilega vegna efnis heldur vegna þess hvernig til þess var stofnað. Það var nefnilega farin sú fjallabaksleið að ráðuneyti samgöngu- og sveitarstjórnarmála bað umhverfis- og samgöngunefnd að gera að sínu frumvarp sem snerist um takmarkanir á ferðalögum milli landa. Auðvitað eiga ráðherrar að leggja svona mál fram. Auðvitað eiga ráðherrar að standa hér og færa rök fyrir máli sínu í þingsal. Auðvitað eiga ráðherrar að bera ábyrgðina þegar upp er staðið frekar en að áframsenda frumvörp á nefndir til að láta þær finna hraðleið í gegnum þingið, það er það eina sem nefndafrumvörp snúast um þegar þau eru flutt með þessum hætti, þau snúast um að komast fram hjá þeim ferlum sem þingið hefur sett sér til að tryggja gæði lagasetningar. Fyrir vikið var frumvarpið á síðasta vori ekki sent til umsagnar, vegna þess að það gera nefndir giska sjaldan þegar þær leggja sjálf fram frumvörp. En þökk sé vökulum augum fjölda stjórnarandstöðuþingmanna var tekið í handbremsuna hérna í mars í mars og bent á að upphaflega frumvarpið eins og það leit út frá umhverfis- og samgöngunefnd gengi of nærri 66. gr. stjórnarskrárinnar til að við gætum með góðri samvisku

Það var bara megnið af Stjórnarráði Íslands sem skrifaði sameiginlegt minnisblað einmitt um að atriðið sem deilt var um væri mjög umdeilanlegt. Það sem er hins vegar sérkennilegt við umræðuna innan umhverfis- og samgöngunefndar var að stjórnarliðar voru svo blindaðir af því að vera í liði að þeir tóku ekki rökum. Við fengum nú man ég ekki — ætli við höfum fengið svona fjóra doktora í lögum til að fara yfir þetta með okkur? Ekkert þeirra treystir sér til að slá því föstu að þetta myndi ekki teljast brot á stjórnarskrá. Sum þeirra ganga svo langt að segja að þetta væri klárlega brot á 66. gr., enda er hún býsna skýr. Þar segir, með leyfi forseta: „Íslenskum ríkisborgara verður ekki meinað að koma til landsins né verður honum vísað úr landi.“ Í frumvarpinu frá umhverfis- og samgöngunefnd var akkúrat þetta lagt til. Þar var lagt til að ráðherra gæti skyldað flugfélög til að meina ríkisborgurum landgöngu, en það átti bara að gera það annars staðar. Það átti að útvista því til erlendra flughafna. Og svo áttu þessi sömu flugfélög að bera þá skyldu að endursenda fólkið sem ekki uppfyllti skilyrði laganna. Það er eiginlega ótrúlegt hvað stjórnarliðar börðu höfðinu við steininn í þessu máli, vikum saman, alltaf kvartandi undan því hve lítill tími væri til að klára málið en þó alltaf með augun galopin fyrir því hvað lausnin væri einföld.

var bara að bæta við einfaldri setningu um að þessi skylda næði ekki til íslenskra ríkisborgara. En sérkennilega umræðan í nefndinni, eins og hæstv. ráðherra kemst að orði, snerist dálítið mikið um að stjórnarliðunum, sem fannst ekkert tiltökumál að brjóta mögulega 66. gr. stjórnarskrárinnar og mannréttindasáttmála Evrópu, fannst þetta allt í einu voðalega slæm setning vegna þess að hún gæti farið að mismuna fólki eftir þjóðernisuppruna. Um þetta voru lögspekingarnir nokkuð sammála. sammála. Þarna væri verið að mismuna fólki, en það væru málefnalegar ástæður fyrir því, aðallega ein, sem heitir stjórnarskrá Íslands. Bara fín ástæða, bara mjög góð ástæða til að sníða lög til og láta þau ná yfir afmarkaðan hóp, sérstaklega þegar um væri að ræða jafn tímabundna heimild og á endanum var samþykkt. Það er nefnilega hitt atriðið sem við í minni hlutanum börðumst fyrir. Í mars 2021 lagði meiri hlutinn til að þessi heimild myndi gilda út árið 2022. Í rúmlega eitt og hálft ár átti þessi heimild að gilda frekar en eins og við höfum gert með flestar bráðabirgðaheimildir hér í sal í Covid-faraldrinum, að láta þær gilda í þröngt afmarkaðan tíma vegna þess að þetta er heimild sem skerðir réttindi fólks, að láta hana gilda í þröngt afmarkaðan tíma og framlengja hana frekar þegar nauðsyn er til. það hefði náttúrlega verið hægt að gera hvenær sem er. Þó að ríkisstjórnin hafi tekið sér lengsta frí frá þingstörfum sem sögur fara af þá hefði verið hægt að kalla saman þing einn dagpart einhvern tímann í sumar eða einhvern tímann í haust til að framlengja þetta ef þurfa þætti. Annað eins hefur nú verið gert og annað eins var gert í júní þegar við komum saman til fundar til að redda vanköntum sem voru á kosningalögunum sem þurfti að laga.

Við eigum að hætta að bjóða upp á það að þingnefndir séu leppar fyrir ráðherra og beri inn mál ráðherra á þingið eins og þau væru þeirra eigin. Það kom nefnilega ekki fram fyrr en við 2. umr. frumvarpsins í vor að það hefði verið samið uppi í ráðuneyti. Fram að því létu hv. stjórnarliðar allir eins og þetta hefði bara verið þeirra uppástunga, þeirra hugmynd, þeim hefði bara dottið þetta í hug, og festu sig fyrir vikið enn fastar í skotgröfunum vegna þess að við í stjórnarandstöðunni værum að gagnrýna þeirra mál. Það er kannski auðveldara að sætta sig við efnislega gagnrýni á frumvörp sem þingmaður stjórnarliðsins

þar sem hluti stjórnarandstöðunnar í umhverfis- og samgöngunefnd lét ginnast með á þetta mál vegna þess að það lá svo mikið á að fólk gat ekki kafað almennilega ofan í það. Það var platað til að styðja mál sem við nánari athugun var því þvert um geð.

Það er eðlilegt þegar við erum í stórsjónum miðjum að við gefum afslátt af því sem við teljum í venjulegu árferði til vandaðra vinnubragða.

væri ekki hægt að senda það til umsagnar. En svo kom reyndar í ljós að flýtirinn væri ekki meiri en svo að stuttu fyrir páska þegar við biðum og biðum eftir að vera boðuð á fund nefndarinnar til að fara yfir málið

enda þegar til kom þá var málið ekki samþykkt í flýti heldur með tveggja mánaða umfjöllun á þingi, sem snerist því miður aldrei um það samtal við almenning og hagsmunaaðila sem málin okkar verða að snúast um. Hérna er frumvarp sem var lagt fram úr einhverju bakherbergi umhverfis- og samgöngunefndar og ráðuneytisins. Það fór aldrei til umsagnar hjá almenningi. Við fengum jú sérfræðinga á fund nefndarinnar, en sökum tímaskorts og pressu treysti enginn þeirra sér til að skila skriflegri umsögn. Þannig að sá skjalahali, sem ætti með réttu að vera á þessu frumvarpi frá síðasta vori sem skerðir réttindi fólks, er ekki til staðar. Í Alþingistíðindum er þetta mál svarthol. Þess vegna og aðallega þess vegna er svo ótrúlega ergilegt að ráðuneytið

Þó að það hafi kannski verið tekin ákvörðun seint á hausti og ekki fyrr um að framlengja þetta bráðabirgðaákvæði, þó að fólk hafi ekki áttað sig á því fyrr en kannski í október eða nóvember að þess þyrfti, þá var alltaf tími til að gera betur. Þetta mál er á þingmálaskránni sem við fengum fyrir tveimur vikum. Önnur af þeim vikum hefði getað verið samráðstími í samráðsgáttinni. Þá hefði ráðherra náð að uppfylla alla vega einhverjar lágmarkssamráðsskyldu. Nú eða þessar tvær vikur hefðu kannski getað verið nýttar hér inni á þingi ef ráðherra hefði náðarsamlegast komið með þetta einfalda mál til okkar strax við þingsetningu. En það er eins með þetta mál og svo ótal mörg mál sem ríkisstjórnin kemur nú með til þingsins undir gríðarlegri tímapressu, en sú pressa er algjörlega heimatilbúin. Hún er búin til með því að ráðherrarnir gáfu sér mjög drjúgan tíma í stjórnarmyndun, svo drjúgan að þeim leiddist og það þurfti að skrifa stjórnarsáttmálann tvisvar og prenta hvorn á eftir öðrum. Og síðan hafa þau verið að mjatla inn frumvörpin til þingsins sem við eigum síðan að hafa tvo, þrjá og fjóra daga til að afgreiða, mál sem geta verið stór, geta verið stærri en einföld framlenging á dagsetningu eins og er í þessu máli. En samt er þetta ekki einföld framlenging á dagsetningu og ekkert annað, heldur eigum við sem þing

Það er vegna vinnubragða þáverandi umhverfis- og samgöngunefndar og þáverandi ráðherra, sem er hryggilegt að ekki hafi verið brugðist við í þessu máli bara með því að sinna lágmarkssamráði.

til að hægt sé að beita valdi, stundum með geðþótta, stundum með lögmæt sjónarmið í huga. Það er þarna sem við verðum að hafa varann á þegar kemur að þessari ríkisstjórn. Hún hefur brugðist ítrekað

til að fá stjórnarliða til að átta sig á því að þeir þyrftu bara að samþykkja þessa einföldu breytingartillögu frá hv. þm. Hönnu Katrínu Friðriksson um að undanskilja íslenska ríkisborgara

vinna málum sínum meðbyr í baráttunni gegn Covid, hafa ekki reynt að sýna að við séum öll saman í liði. Þvert á móti voru dregnar upp flokkspólitískar línur í máli sem engin ástæða var til að gera flokkspólitískt. Stjórnarliðar, undir gunnfána eflingar Alþingis, sem reistur var í tíð síðustu ríkisstjórnar, stóðu þvert gegn öllu sem stjórnarandstaðan lagði til í þessu máli þar til á síðustu metrunum.

Stjórnarliðar hefðu kannski getað splæst þeirri orku í að klára hálendisþjóðgarð eða rammaáætlun, en í staðinn völdu þeir að berja höfðinu við þennan stein. Af hverju ætli það sé?

En það er fyrst og fremst á ábyrgð ríkisstjórnarinnar að það er að kvarnast upp úr þeirri samstöðu í dag að mínu mati í samfélaginu, fyrst og fremst á hennar ábyrgð. Ekki bara það að ríkisstjórnin sé ekki lengur sjálf samstiga og tali þvers og kruss í ýmsum málum,

Og varðandi það að ekki hafi verið hlustað á varnaðarorð okkar í stjórnarandstöðunni þá tvo mánuði sem við fjölluðum um málið er líka ágætt að rifja

til forsætis-, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, heilbrigðis- og dómsmálaráðherra frá samnefndum ráðuneytum þar sem álitaefni voru dregin upp. Mánuði áður en málið kemur fyrir þingið er dregið upp að þessi leið geti gengið gegn mannréttindum einstaklinga. Við vorum ekkert að finna upp á þessu. Fólkið þeirra í ráðuneytunum benti á þetta áður en málið kom fyrir okkar sjónir.

Þetta er skólabókardæmi um það hvernig framkvæmdarvaldið á ekki að umgangast löggjafarvaldið og þetta er skólabókardæmi um það hvernig við á Alþingi þurfum að forðast það að vera meðvirk með fúski ráðuneytanna. Þar verðum við að segja stopp og það er það sem þarf að breytast.

Hér hefur verið áhugaverð umræða um þetta mál sem mætti að einhverju leyti

hefur verið hjálplegt í baráttunni við Covid-fjárann. Og af hverju ekki bara að framlengja þetta orðalaust og halda áfram með lífið? Ég hef fulla trú á því að þetta mál fari í gegn,

Slíkur átti flýtirinn að vera. Og það var alveg búið að vopna menn í baráttunni þegar maldað var í móinn og minnt á atriði eins og stjórnarskrárbundinn rétt Íslendinga til að koma til eigin lands

í þessu máli, staðið í fæturna gegn framkvæmdarvaldinu og gegn valdi embættismanna sem þarna ætluðu að létta sér lífið á kostnað réttinda sem skipta miklu máli.

Þar er reynsla til að takast á við svona hluti, vega og meta hættuna sem stafar af farsóttum, mikilvægi sóttvarnaaðgerða og það hvernig fara á með samspil á milli þessara þátta og síðan frelsi og réttindi borgaranna. Það er einfaldlega hætta á að þessir hlutir, þessi mikilvæga umræða, fari undir radarinn og dreifist

skilyrðislaust hver þörfin væri og hinir sögðu að þetta væri ekki bara á gráu svæði heldur á mjög gráu svæði. Þetta er of veikt til að standa undir skerðingu á rétti borgaranna til að koma til landsins. Við bætist síðan að þessir

nema með því að fá munnlega umsögn þeirra gesta sem kallaðir voru til. Ég tel þess vegna mikilvægt — ég átta mig á því að aftur erum við komin í heimatilbúna tímapressu, við getum ekki fært áramótin,

þrátt fyrir að álagið á Landspítalann sé minna, er samt verið að halda þessum skerðingum. Og það eru alveg rök fyrir því. Við þurfum bara að sýna borgurum þessa lands þá virðingu að nenna

er jákvæð stöndum við frammi fyrir því að þol fólks gagnvart skerðingum er að minnka og samstaðan að sama skapi, og hún skiptir máli. Besta leiðin til að halda þessari samstöðu er að tala við fólk, að við tölum við fólk og að við útskýrum af hverju þessi framlenging þarf að eiga sér stað, hvað okkar helstu spekingar hafa sagt um málið og hvað við sjáum fyrir okkur að gerist í sumar að gefnum tilteknum skilyrðum og hvernig ferli við ætlum þá að láta svona mál fara í gegnum.

held ég að sé rétta orðið. Ég óska þess að málið fái slíka meðferð og við getum rætt þetta af þeirri virðingu sem það á skilið af því að um það snýst þetta. Þannig náum við samstöðunni.

í lögum um loftferðir koma inn á nokkur atriði en kannski aðallega rifja upp þá mikilvægu og ágætu umræðu sem átti sér stað á köflum hér þegar málið var afgreitt á sínum tíma.

langar mig, með leyfi forseta, að rifja upp með hvaða orðum sá þingmaður stjórnarflokkanna sem hvað best setti sig inn í þessi mál lýsti þessu hér eftir að umhverfis- og samgöngunefnd

grípa niður í ræðu fyrrverandi hv. þingmanns og ráðherra, Sigríðar Á. Andersen, þar sem segir: „Ég ætlaði undir þessari umræðu bara að þakka hv. umhverfis- og samgöngunefnd fyrir að hafa lagt í þá vinnu að breyta þessu frumvarpi stórkostlega í grundvallaratriðum frá því frumvarpi sem lagt var fram fyrst á milli 2. og 3. umr. að því er lýtur að Íslendingum og réttaráhrifum frumvarpsins á Íslendinga — og núna fyrir 3. umr. sem er lagabreyting sem lýtur að gildistíma frumvarpsins og þeirra laga sem verða þá að lögum. Gildistíminn er styttur verulega. Upphaflegt frumvarp gerði ráð fyrir nánast tveggja ára gildistíma sem að sjálfsögðu hefði verið fullkomlega óásættanlegt í ljósi tilgangs og markmiða þessa lagafrumvarps og í ljósi meðalhófs sem þingmenn hér eiga ætíð að hafa í heiðri.“

þau íþyngjandi atriði sem þó voru kláruð á sínum tíma í frumvarpinu eins og það var samþykkt og skoðað hvort ástæða sé til að bakka með einhver þeirra í ljósi

Mér hefði þótt það heldur langur líftími en vil þó líta svo á að það að gildistíminn falli úr gildi 1. júlí 2022 sé einhvers lags melding stjórnvalda þess efnis

og velti því fyrir sér og meti: Er enn uppi sú staða sem réttlætir þessar íþyngjandi aðgerðir? Ég hef efasemdir um að svo sé.

með ígrunduðum hætti og komist þá að niðurstöðu um það hvort tilefni sé til að draga úr íþyngjandi aðgerðum og meðfylgjandi kostnaði fyrir ferðalanga og fyrirtækin sem veita þessa þjónustu.

skapa langar umræður. Það er dálítið mikilvægt að ræða af hverju við erum að ræða svona mikið um svo stutt frumvarp.

á fólk sem kemur hingað, heldur það að þegar við setjum slíkar kvaðir á fólk þá þurfum við alltaf að horfa til meðalhófsins. Við þurfum líka að horfa til þeirra samninga sem við höfum gert við önnur ríki Það er kannski svolítið þannig í þessu að þegar við setjum ákveðin lög og lögin segja að íslenskir ríkisborgarar hafi eitthvað fram yfir aðra þá getur slíkt

áströlsk börn sem festust erlendis fjarri foreldrum sínum þegar Ástralir ákváðu að loka á allt flug, þar með talið flug með ástralska ríkisborgara til landsins. Sjálfur sat ég fastur í Rúanda síðastliðið sumar þar sem búið var að loka fyrir allar flugferðir til landsins frá því 21. mars og þar til í ágúst.

það er nefnilega þannig að aðrir eru búnir að vera að setja lög og takmarkanir og við getum lært af því. Við getum lært af því sem var gert illa og við getum kallað kallað okkur heppin að vera kannski ekki sótt til saka um að hafa brotið sum lög vegna þess að mörg önnur lönd voru að brjóta sams konar samninga sjálf með takmörkunum. En En eigi skal böl bæta með því að benda á annað verra. Við skulum reyna að gera hlutina rétt og við skulum reyna að passa að þegar við takmörkum frelsi fólks þá gerum við það á þann máta að meðalhófs sé gætt. Það hefur verið svolítið talað um það í ræðum hér á undan að ekki hafi verið haft samráð og í sjálfu frumvarpinu, í greinargerðinni með því, hjó ég einmitt eftir, eins og aðrir, að vegna tímaskorts hafi samráð ekki farið fram. En það er þannig, hæstv. ráðherrar sem hér eru inni, að það er akkúrat á krísutímum sem samráð þarf að hafa. Og af hverju segi ég það? Jú, ég hef smá reynslu af því að vera á krísutímum og má eiginlega segja að mitt starf undanfarin 15 ár hafi verið að vera endalaust á krísutímum. Þar höfum við lært að samráð er lykillinn að árangri. Við getum horft sjálf hingað til lands og horft á það hvernig hið svokallaða þríeyki starfaði hér fyrstu mánuðina eftir að við lentum í þessum heimsfaraldri. Þar voru þau þrjú ávallt tilbúin til þess að hafa samráð og upplýsa fólk og tala við aðra. En því miður hefur það verið þannig undanfarna mánuði eftir að stjórnvöld fóru að keyra hlutina meira áfram sjálf að þá virðist þetta orð hafa gleymst, gleymst, svo mikið að það er ekki einu sinni tími fyrir það þegar verið er að búa til frumvörp.

eitt er að halda fólki upplýstu, tala við aðila frá upphafi, ekki bara þegar allt er tilbúið heldur í öllu ferlinu, vegna þess að ef við gerum það þá hvetjum við til þess að andstæðar skoðanir komi fram og við fáum áskoranir í tengslum við það sem við erum að leggja til. Þar með er það betur hugsað og betur unnið, ef við vinnum saman. Við þurfum líka að vinna sem eitt teymi hér. Innan þessara veggja hef ég komist að því að það að vinna sem eitt teymi að hlutunum er eitthvert bannorð. Það að vera með samstarf um það sem gera skal er bannað. Helst eigum við að halda hlutunum að okkur alveg þangað til á síðustu stundu og þá fyrst sýna þá. Nei, það er nefnilega ekki svona sem hlutirnir virka. Í alvörusamráði er reglulegt samtal við alla aðila, reglulegt samtal og sér í lagi við þá sem eru í framvarðalínunni, í þessu tilfelli t.d. við flugrekendur

betur hægt að gera, hvar við höfum ekki hugsað hlutina nógu vel í lagasetningunni og komið með þá hluti hérna inn. Síðan þarf að horfa reglulega á það sem búið er að gera og vera tilbúin til þess að viðurkenna að við erum ekki að ná markmiðum,

Mig langar að hvetja hæstv. ráðherra sem eru núna að leggja fram fleiri og fleiri lög til bráðabirgða að auka það samráð sem þeir hafa, bæði innan þings og utan. Ef við ætlum að komast í gegnum þessa krísutíma á farsælan hátt þurfum við öll að vinna saman. Forseti. Þetta mál, eins lítið og það lítur út fyrir að vera á blaði,

Þetta er enn eitt dæmið um það hvernig á einmitt ekki að bregðast við óvissuástandi. Við höfum talað um það ítrekað í þessum ræðustól: Það er svo mikið óvissuástand, við verðum bara að fórna öllum réttindum okkar og leggja þau í hendur ríkisstjórnarinnar og hún getur bara gert það sem hún vill. En það er einmitt hlutverk ríkisstjórnar og stjórnvalda að eyða óvissu. Þegar það er óvissuástand taka stjórnvöld þannig ákvarðanir að óvissan minnkar eða hverfur. Þetta mál er dæmi um það hvernig við erum aftur að reyna að bregðast við á síðustu stundu við ástandi sem á að vera miklu aðgengilegra, gagnsærra og öruggara. Við eigum ekki að fá svona mál á síðustu stundu, það býr til aukaóvissu en minnkar hana ekki. Við eigum að krefja stjórnvöld um fyrirsjáanleika. Það er algerlega nauðsynlegt af því að stjórnvöld fara með þannig vald, fara með þannig ábyrgð að þau eiga að stuðla að fyrirsjáanleika og eyða óvissu. Það væri t.d. stöðugleiki í einhvers konar skilningi.

er ekkert endilega sérfræðingar í krísustjórnun eða faraldursfræðum eða hvernig á að fara með hlutina rétt og upp á punkt. Til þess leitum við umsagna og sjónarmiða sérfræðinga og almennings.

um hvað sé best að gera. En til þess að við getum gert það þá þurfum við að fá umsagnir. Það er eins augljóst og hægt er að hafa það. Þess vegna er tímaskortur alltaf slæmur.

Það hefur þróast ákveðin aðferðafræði til þess að glíma við síbreytileg vandamál. Fólk lærði það að þegar það tók við verki

af því að skilningur þeirra sem taka við vandamáli er ekki endilega sami skilningur og þeirra sem verða fyrir vandanum.

með því að fylgjast með því hvernig vinnulagið er og með því að safna sögum af því hvað gerist. Þegar einhver kemur til að fá þjónustu hjá þér, lýstu fyrir mér hvað gerist. Ég fer til þeirra sem leita eftir þjónustunni og spyr: Hvað er það sem þú ert að leita að, hvaða hjálp vantar þig, hvernig væri hentugt að fá hana? Og svo þegar búið er að hugsa út í mögulegar lausnir þá kemur maður aftur með það til baka til læknisins og til þeirra sem vantar læknisþjónustuna

Við ættum að vera komin með reynslu af því að sjá hvernig þetta virkar og þá ætti að vera rosalega auðvelt að fá nánari lýsingu á því hvort það séu einhverjir agnúar,

og þau þurfa að virða það þjónustuhlutverk. En þau fara hins vegar með það vald, sem þeim er vissulega veitt, á rangan hátt, ekki með því að hugsa um valdshlutverk sitt sem þjónustu heldur bara: Ég ræð. Það er bara geðþótti minn sem segir að þetta skuli vera svona en ekki hinsegin. Af því bara.

Mér finnst bara ástæða fyrir okkur að muna eftir þessu og halda þessari forsögu til haga við framvindu málsins núna. Þarna undir voru

að vera synjað um flutning til landsins þýðir auðvitað í reynd að manneskja kemst ekki til landsins við ákveðnar aðstæður. Þessi regla hefði átt að gilda

og öll okkar réttindalöggjöf er þannig uppbyggð að þegar við berum fólk saman þá erum við að bera saman hliðstæðar aðstæður og við erum að bera saman hvort sjónarmiðin að baki ólíku regluverki séu málefnaleg eða ómálefnaleg. Þá gengur auðvitað ekki að ætla að líta fram hjá því að stjórnarskráin mælir fyrir um það mjög skýrlega að íslenskum ríkisborgara verði ekki meinað að koma til landsins og honum verði ekki vísað úr landi. Sérfræðingar hafa talað um að þetta sé einn af veigamestu þáttunum og einn kjarninn í ríkisborgararéttinum, rétturinn að mega koma til síns

ef við stöndumst ekki að fara að kroppa í þau þegar hættuástand er fyrir hendi.

þar sem lagt er til að framlengdar verði bráðabirgðaheimildir dómstóla, lögreglu og sýslumanna til að nota fjarfundabúnað og rafrænar lausnir við meðferð mála í ákveðnum tilvikum. Umræddar bráðabirgðaheimildir sem fyrst voru samþykktar í apríl 2020 vegna þess ástands sem þá ríkti vegna kórónuveirufarsóttarinnar og síðar voru framlengdar til 31. desember 2021 hafa reynst vel. Þannig hafa dómstólar notast við rafrænar lausnir frá því að það var heimilað, m.a. við fyrirtökur, aðalmeðferðir og við framlengingu gæsluvarðhaldsúrskurða. Ljóst er að fresta hefði þurft málum í enn ríkari mæli af völdum útbreiðslu kórónuveirunnar en raunin varð. Þá liggur fyrir að af sömu ástæðu hafa sýslumenn í auknum mæli beitt rafrænum lausnum við meðferð dánarbúa með það að markmiði að fækka óþarfa komum á sýsluskrifstofur og tryggja að þjónustan líði ekki fyrir ástandið sem myndast hefur. Það er því mikilvægt að framlengja heimildir til rafrænnar meðferðar mála. Þá hefur það fyrirkomulag að lögreglu sé unnt að taka skýrslu á rannsóknarstigi í gegnum fjarfundabúnað reynst mjög vel og engir meinbugir komið í ljós. Í ljósi þess að áhrifa heimsfaraldurs kórónuveirunnar gætir enn er talið rétt og mikilvægt að framlengja framangreindar heimildir til rafrænnar meðferðar. Með því gefst tími til að taka til frekari skoðunar hvort útfæra eigi slíkar rafrænar lausnir með varanlegum hætti. Ég legg því til að þær verði framlengdar til ársloka 2024. Með frumvarpinu er jafnframt lagt til að framlengd verði bráðabirgðaheimild laga um dómstóla sem heimilar að Landsréttur sé staðsettur utan Reykjavíkur en þá heimild samþykkti Alþingi í febrúar 2017 og gildir hún til 1. janúar 2022. Frá því að Landsréttur tók til starfa hefur rétturinn haft aðsetur í Kópavogi. Þar sem enn er unnið að húsnæðismálunum dómstólsins er lagt til að umrædd heimild verði framlengd um önnur fimm ár eða til 1. janúar 2027.

bráðabirgðaheimildir í ljósi þess að í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er mikið talað um stafræna umbyltingu og stafrænt Ísland. A.m.k. fjórir af þessum liðum

hv. þingmanni í því að auðvitað er ástæða fyrir okkur til að horfa enn frekari til rafræns Íslands og stafrænna umbyltinga á þessu sviði. Það er reyndar vinna sem er búin að vera í gangi í

að mynda ekki að ferðast lengur um langan veg heldur mun það geta tekið þátt í þeim fundum heiman að frá sér og það mun spara bæði fé, tíma og fyrirhöfn. Við erum á þessari vegferð, hún tekur auðvitað tíma í stóru umhverfi

á þessari vegferð með embætti ráðuneytisins, við munum halda áfram á þeirri vegferð og margt er að koma þar inn sem verður til lengri tíma. En auðvitað verður síðan að ná utan um það í einhverri heildarlöggjöf að heimila þessar breytingar. Það er mikil vinna sem þarf að fara fram í því sem þarf að taka tillit til allra þessara þátta. Varðandi húsnæðismálin fyrir Landsrétt þá er unnið að því að koma öllum dómstigum í nýtt húsnæði.

í vegferð þegar kemur að þeim málaflokkum sem falla undir hæstv. ráðherra. Mig langaði að nota

notuð til að festa eitthvað í sessi sem kannski má deila um hvort sé til bráðabirgða að þessu sinni. Hér er m.a. mælt fyrir bráðabirgðaheimild til ýmissa stjórnvalda og dómstóla til að taka mál fyrir á fjarfundi eða á símafundi, bjóða upp á rafræna meðferð mála.

hefur verið eftir nánari útfærslu og annað sem hefði kannski þurft meiri tíma til að sinna. Ég vil bara taka undir það sem aðrir hafa sagt hér í dag: Við erum komin út á hálan ís þegar við erum farin að taka því sem gefnu

Jú, það var vegna þess alvarlega ástands sem skapast hafði í samfélaginu og það var til að reyna að gera stjórnsýsluna afkastameiri og skilvirkari í þágu íbúa landsins, landsins, að kerfið gæti virkað þrátt fyrir þá annmarka sem augljóslega voru til staðar. Þannig höfum við brugðist við á öllum sviðum samfélagsins, alveg eins og hér í þinginu, til að mynda þegar maður horfir hér yfir salinn, hvar fólk er staðsett, breytt vinnubrögð og við höfum innleitt nýjar reglur. Margt af því er komið til að vera. Við höfum lært af þessu. Við höfum innleitt nýja tækni sem gerir okkur kleift að gera verkin skilvirkari og afkastameiri. Ég fór yfir það áðan að við erum búin að vera í nokkur ár á mjög hraðri og ákveðinni vegferð í að innleiða rafrænar lausnir, Stafrænt Ísland. Við urðum að grípa til óvæntra ráðstafana vegna Covid-ástandsins í þeim efnum og ég held að engu okkar hafi dottið það í hug fyrir tæpum tveimur árum þegar þessi höggbylgja skall á okkur að við stæðum hér í dag og það væri ekki búið að leysa úr þessum málum, að við sætum enn þá uppi með þetta stóra vandamál sem þessi vágestur hefur gefið okkur.

Ekkert verk okkar mannanna er algjörlega fullkomið og auðvitað eru meinbugir á ýmsu sem hafa fylgt því sem við erum að takast á við í þessu Covid-ástandi. Við getum litið þar til, held ég, flestra þátta í samfélaginu. Við getum líka litið bara inn á við hjá þinginu og fundið ýmsa meinbugi sem hafa orðið á framkvæmd á störfum þingsins, til að mynda. Við þekkjum það öll sem vorum hér á síðasta kjörtímabili hvernig það gekk nú að koma þessum stafrænu fundum á með fjarfundarbúnaði og því öllu. Þetta var ekki til staðar. Það voru ýmsir meinbugir sem við glímdum við; það

Þar sem allri óvissu vegna útbreiðslu kórónuveirunnar hér á landi hefur ekki verið eytt þykir nauðsynlegt að leggja til að bráðabirgðaheimildir umræddra laga verði framlengdar.

ef ekki verður boðað til kosninga í millitíðinni þá er þetta gríðarlega langur tími. Ég hef verið þeirrar skoðunar að allar Covid-aðgerðir, sérstaklega þær sem eru settar í búning bráðabirgðaaðgerða, eigi að vera til skamms tíma. Þótt ekki væri fyrir nema annað geld ég varhug við því að við förum að setja Covid-aðgerðir í búning sem ætlunin er að viðhafa í rúm þrjú ár.

Það höfum við þó lært af þessu Covid-ástandi að við höfum getað innleitt tækni og við höfum getað breytt vinnubrögðum. Það mun auka á skilvirkni og þægindi þeirra sem njóta. Þetta á sér stað víða í samfélaginu. Ég nefndi það hér í inngangsorðum mínum að

Það var við neyðaraðstæður sem menn fóru að stíga skref í tilraunaskyni til að auka skilvirkni, til að ná meiri árangri, til að geta þjónað betur þeim sem við eigum að þjóna.

Ég held að það sé ekkert tiltökumál og að það sé alls ekki verið að klæða málið í einhvern Covid-búning þó að við segjum að ástæða sé til að framlengja þetta til þriggja ára.

Herra forseti. Það gæti verið fróðlegt að bera saman tvö frumvörp sem við höfum til umfjöllunar hér í dag sem eru hliðstæð hvað efni varðar en lýsa ólíkum vinnubrögðum að ýmsu leyti, annars vegar frumvarp innanríkisráðherra um framlengingu bráðabirgðaheimilda í ýmsum lögum og hins vegar frumvarp innviðaráðherra um breytingu á lögum um loftferðir sem snýst líka um framlengingu gildistíma. Það eru nefnilega tvö atriði sem eru áberandi ólík á milli þessara mála. Í fyrsta lagi samráðið. Það frumvarp sem við fjöllum hér um var sett í samráðsgátt stjórnvalda 12. nóvember og var þar í tíu daga. Þetta er nefnilega ekkert mál. Hæstv. innviðaráðherra gat ekki gert slíkt hið sama með sitt frumvarp sem við ræddum hér fyrr í dag. Það er ótrúlega lélegt. Ég vil þakka hæstv. ráðherra Jóni Gunnarssyni fyrir að sýna okkur svart á hvítu hvernig hægt er að gera þessa hluti betur en hæstv. ráðherra Sigurður Ingi Jónsson gerir. Síðan er hitt atriðið sem hallar á hinn veginn og það er varðandi þann tímaramma sem lagt er upp með. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um loftferðir viðheldur nefnilega þeirri, vil ég segja, hefð sem skapaðist hér á fyrstu dögum Covid-viðbragða þingsins að hafa úrræði sem við værum að lögfesta á handahlaupum vel og þröngt römmuð inn í tíma. Þetta skipti mjög miklu máli í upphafi faraldursins þegar umræður í þingsal voru takmarkaðri en þær eru í dag og nefndastörf voru í óttalegu skötulíki miðað við það sem best gerist og meðan samfélagið var á þeim stað að ég held að fólki hafi bara gengið illa að halda fókus á að skila til okkar umsögnum. Það var mjög mikið sem gekk á þessa fyrstu mánuði Covid-faraldursins og það að skila inn umsögn við frumvarp hjá Alþingi var kannski ekki eitt af því sem skoraði hæst á lista hjá fólki í fjarvinnu heiman frá sér með börnin heima sem ekki gátu sótt skóla og allt það. En til að bregðast við þeim halla sem varð á þinglegri meðferð mála fórum fórum við að venja okkur á að setja heimildir í lög til skamms tíma; hálft ár, heilt ár, ekki meira en það. Þeirri hefð viðheldur innviðaráðherra í frumvarpi sínu um framlengingu gildistíma í lögum um loftferðir, leggur til að ákvæðið sé framlengt um hálft ár, til 1. júlí 2022. En hæstv. innanríkisráðherra gengur mjög langt varðandi tímarammann og leggur til framlengingu til 2024.

varanlega í lög. Þá skulum við gera það með almennilegu frumvarpi sem fær almennilega meðferð í ráðuneyti og hjá þingi en ekki einhverju sem er klárað hér korter í jól. Mig langar þess vegna að beina því til virðulegrar allsherjar- og menntamálanefndar að hún breyti þessu frumvarpi þannig að það gæti samræmis við þá hefð sem skapaðist hérna, þá hefð sem innviðaráðherra virðir, að við veitum svona heimildir aðeins til skamms tíma í senn. Ég myndi leggja til að nefndin skoðaði það að framlengja bráðabirgðaheimildir innanríkisráðherra til miðs árs 2022, sem sagt um hálft ár, og að ráðuneytið noti þann tíma til að fara í þá vinnu sem þarf til að skoða að festa þessar heimildir varanlega í sessi. Það er bara hægt að koma með það frumvarp til okkar hér í vor, það er hægt að senda það til umsagnar með tveggja til þriggja vikna umsagnarfresti frá þinginu eins og við viljum gera í öllum málum sem á að vinna vel en getum ekki í málum sem koma svona skömmu fyrir áramót. Það væri töluvert betri bragur á því og myndi leysa okkur undan óþarfa deilum um það að framlenging til þriggja ára sé ekkert til bráðabirgða heldur varanleg, eitthvað sem við getum hæglega losað okkur við og gert hlutina töluvert betur í leiðinni.

Ég veit það af reynslu minni úr tæknigeirann að það er mikilvægt að tala við notendur og það tekur alltaf svolítið lengri tíma en ætlast er

tíminn sem ætlaður sé í að koma með varanlegri löggjöf sé fyrir árslok 2022. Þá er hægt að gera þessa athugun núna í vor, kynna hana fyrir þingi. Það er hægt að vera í góðu samráði við stjórn og stjórnarandstöðuflokka um hvernig þetta væri gert. Ég Ég myndi líka halda að þetta væri hlutur sem hæstv. ráðherra vildi klára meðan þessi mál heyra enn undir hann.

Frumvarpið er til komið vegna endurmats stjórnvalda á áætlunum og viðbúnaði í kjölfar orðinna og mögulegra breytinga á eignarhaldi fjarskiptainnviða, svo sem fjárfestinga erlendra aðila í grunnvirkjum og fjarskiptaþjónustu hér á landi. Það var undirbúið í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu í samráði við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og Fjarskiptastofu. Ljóst er að fjarskiptanet og fjarskiptaþjónusta eru undirstaða margvíslegrar samfélagslegrar og efnahagslega Það er skylda ríkisvaldsins að gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja sem best öryggi og áreiðanleika fjarskipta á landinu á hverjum tíma með tilliti til þjóðaröryggis og almannahagsmuna. Starfsemi mikilvægra innviða samfélagsins, þar á meðal ríkisins, byggist m.a. á virkni og öryggi fjarskiptaneta og fjarskiptaþjónustu sem varða því þjóðaröryggi. Líta verður svo á að öryggi ríkisins sé fólgið í hugtakinu þjóðaröryggi. Fjarskiptasamband sem varðar varnarmál og fjarskiptasamband við útlönd telst einnig varða þjóðaröryggi. Þá eru almannahagsmunir í fjarskiptum bæði fólgnir í því að þjónustan sé tiltæk þegar hennar er þörf með vísan til hugtaksins alþjónustu í fjarskiptum og mikilvægi þess að ná sambandi við neyðarþjónustu 112, svo og leynd fjarskipta. Í frumvarpinu er byggt á því að almannaöryggi, að því er viðkemur fjarskiptum, rúmist innan hugtaksins almannahagsmunir. Markmið frumvarpsins er að stuðla að vernd almannahagsmuna og auknu þjóðaröryggi á sviði fjarskipta. Telja má að erlent eignarhald fjarskiptainnviða og fjarskiptafyrirtækja auki líkur á útvistun afmarkaðra þátta í starfsemi þeirra, svo sem í hagræðingarskyni eða vegna samlegðaráhrifa. Útvistun fjarskiptafyrirtækja út fyrir íslenska lögsögu getur að einhverju leyti torveldað eftirlit Fjarskiptastofu, auk þess sem áhættusnið rekstraraðila stækkar óhjákvæmilega við slíka útvistun. Frumvarpinu er ætlað að mæta framangreindum áskorunum og með því auka áfallaþol fjarskipta á Íslandi.

Horft var til svonefndrar kóðatilskipunar ESB á sviði fjarskipta og fyrirmynda í norrænum rétti við útfærslu ákvæða frumvarpsins sem þetta varða. Meðal annars verði gerð sú krafa að fjarskiptafyrirtæki geti fært starfsemi sem útvistað hefur verið út fyrir íslenska lögsögu inn í íslenska lögsögu komi upp þær aðstæður að hætta sé talin á að rekstrarsamfellu fjarskiptanetsins eða fjarskiptaleynd stafi ógn af útvistuninni, sem ekki er brugðist við með öðrum hætti og varðar almannahagsmuni eða þjóðaröryggi. Þá þarf fjarskiptafyrirtæki að geta endurreist fljótt fjarskiptaþjónustu sem rofnar vegna útvistunar út fyrir íslenska lögsögu. verði lögfest tilkynningarskylda fjarskiptafyrirtækja gagnvart Fjarskiptastofu um nýjar upplýsingar eða annað sem tengist áfallaþoli fjarskiptaneta eða fjarskiptaþjónustu og varðar almannahagsmuni eða þjóðaröryggi.

Ráðherra geti þá í reglugerð kveðið á um að kerfi og búnaður í fjarskiptanetum, sem teljast mikilvæg með tilliti til almannahagsmuna eða þjóðaröryggis, og er nauðsynlegur fyrir virkni eða stjórnun fjarskipta innan landsins skuli staðsettur í íslenskri lögsögu. Í reglugerð verði tekið mið af umsögnum Fjarskiptastofu og ríkislögreglustjóra á grundvelli áhættumats þeirra. Jafnframt megi í reglugerð kveða á um að rekstur slíks búnaðar og kerfa skuli fara fram í íslenskri lögsögu, þasr með talin umsjón og eftirlit með virkni og ástandi fjarskiptaneta. Þar býr m.a. að baki mikilvægi þess að í landinu sé á hverjum tíma nauðsynleg þekking og geta til endurreisnar þjónustu ef á reynir. Gildandi löggjöf takmarkar ekki útvistun starfsemi fjarskiptafyrirtækja út fyrir íslenska lögsögu, þar á meðal staðsetningu búnaðar og kerfa fjarskiptaneta eða rekstur þeirra. Slík þróun er þegar hafin og drifin áfram af tæknilegum möguleikum og fjárhagslegu hagræði. Endurmat á öryggisráðstöfunum og viðbúnaður á sviði fjarskipta er viðvarandi viðfangsefni okkar. Áhættumat með tilliti til almannahagsmuna eða þjóðaröryggis gæti gefið tilefni til að setja reglugerð á grundvelli ákvæðisins. Með frumvarpinu eru jafnframt lagðar til breytingar á gildandi lögum um Fjarskiptastofu. Markmið þeirra er að kveða skýrar á um eftirlitsheimildir stofnunarinnar og hlutverk hennar er varðar almannahagsmuni og þjóðaröryggi. Meðal annars verður Fjarskiptastofu heimilt að krefjast upplýsinga um eigendur, keðju eigenda og þá aðila sem raunverulega fara með atkvæðisrétt, stjórnarmenn, framkvæmdastjóra, eftirlits- og stjórnkerfi innan fjarskiptafyrirtækis. Lögfest verði líka heimild til álagningar stjórnvaldssekta vegna brota gegn skyldu til að afhenda réttar og fullnægjandi upplýsingar. Loks eru lagðar til breytingar á gildandi lögum um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri. Ráðherra geti bundið erlenda fjárfestingu skilyrðum í því skyni að koma í veg fyrir að hún geti ógnað öryggi landsins, gengið gegn allsherjarreglu eða almannaöryggi. Um þessar breytingar var haft samráð við starfandi nefnd á vegum forsætisráðuneytisins um rýni fjárfestinga í þýðingarmiklum samfélagsinnviðum og tengdri starfsemi vegna þjóðaröryggis með vísan í fyrirhugaða framlagningu frumvarps á vorþingi. Við undirbúning frumvarpsins var horft til sjónarmiða um meðalhóf og jafnræði og hliðsjón höfð af lagaumgjörð á Norðurlöndunum er varðar öryggi fjarskipta. Aðrar Norðurlandaþjóðir hafa á að skipa löggjöf og stofnanaumgjörð sem miðar að því að stuðla að áfallaþoli grunnvirkja, vernd almannahagsmuna og þjóðaröryggi á sviði fjarskipta. Mati á mögulegum fjárhagslegum áhrifum af samþykkt frumvarpsins fyrir Fjarskiptastofu verður gerð ítarlegri skil í frumvarpi til nýrra laga um fjarskipti, sem fyrirhugað er að leggja fram í þriðja skipti í næsta mánuði.

bagalegt væri að þetta frumvarp væri fyrst nú að koma til þingsins þegar upptakturinn að sölu á þessum mikilvægu fjarskiptainnviðum hefði verið í gangi í rúmt ár.

það gæti torveldað eftirlitshlutverk Fjarskiptastofu með aðilum ef starfsemi væri að flytja úr íslenskri lögsögu. Mig langar að velta því upp hvort þetta gæti ekki líka virkað í hina áttina. Ef lögsagan væri erlendis, hvort erlend ríki væru þá farin að hafa einhverja leið inn í íslenska fjarskiptainnviði, hvort ríki geti sett lög sem skyldi rekstraraðila sem á hlut í íslenskum fjarskiptainnviðum til að láta þeirri ríkisstjórn upplýsingar í té og jafnvel skylda rekstraraðila til að gera það í leyni.

um að það sé skylda til staðsetningar í íslenskri lögsögu á þessum grunninnviðum íslensks samfélags. Ég hefði alla

ör. Við vitum varla hvernig fjarskiptasamskipti verða hér eftir einhver ár. Það var því talið betra að gera þetta með þessum hætti og skýrt er kveðið á um mikilvægi samráðs og víðtæks áhrifamats til að beita henni og koma

Ég held að þetta séu þvílíkir grundvallarhagsmunir að nefndin hljóti að taka til alvarlegrar skoðunar að festa þetta sem skýrt lagaákvæði en ekki veika reglugerðarheimild fyrir ráðherra. Mig langar líka að spyrja ráðherrann varðandi eignarhald til framtíðar. Þetta mál sprettur upp úr því að franskur sjóður gerir tilboð í Mílu. Hvað ef sjóðurinn ákveður að selja hlutinn áfram til annars aðila? Dugar eitthvert óljóst ákvæði um tilkynningar til Fjarskiptastofu eða ættum við að leita fanga í fyrirmyndum í öðrum lögum? Þá detta mér t.d. í hug lög um landshöfuðlén, sem voru samþykkt hér á síðasta vetri, þar sem kemur skýrt fram að íslenska ríkið geti gripið inn í sölu á hlutum í ISNIC. Nú eða bara gömlu góðu lögin um Þingvallaþjóðgarð þar sem ekki má selja sumarbústað, ekki einu sinni á milli ættingja, án þess að það fari fyrir Þingvallanefnd og fái vottun hennar.

Við sjáum í löndunum í kringum okkur að grunninnviðir, svo sem fjarskiptakerfi, flugvellir o.fl., eru oft í eigu og rekstri einkaaðila, innlendra sem erlendra, og það er okkar hlutverk að skapa umhverfið, hafa leikreglurnar skýrar og tryggja þjóðaröryggi og almannahagsmuni af öllum mætti. En það er engin ástæða til að ætla að sama fyrirkomulag geti ekki gengið hér á landi og í öðrum löndum.

þakka hæstv. ráðherra fyrir framsögu og andsvör hingað til. Það er að sjálfsögðu ávallt alvarlegt þegar innviðir þjóða eru seldir. Við getum séð nærtækt dæmi um það. Nýverið varð alþjóðaflugvöllurinn í Kampala en hann er í eigu Kínverja. Þar er heilt land nú

En ég hjó eftir því að í frumvarpinu, eins og það er lagt fram, er talað um að ekkert samráð hafi verið haft við hagsmunaaðila eða almenning.

En spurningin sem mig langar að spyrja varðar það að við höfum ekki haft neitt samráð: Hefur verið skoðað hvaða áhrif þessi lög hafa á fjarskiptafyrirtækin sem eru hér í landinu í dag? Til dæmis er í þessum lögum lagt til að hægt verði að banna tæknibúnað frá ákveðnum löndum, tæknibúnað sem þegar er í notkun hér á landi hjá fjarskiptafyrirtækjum.

sem við teljum áríðandi að komi fram núna þannig að við höfum leið til að grípa inn í ef samningar nást ekki. Og þar liggur línan. Varðandi síðan spurninguna um áhrif á önnur fjarskiptafyrirtæki, tæknibúnað og annað,

frá Fjarskiptastofu, frá ríkislögreglustjóra og meta þjóðaröryggishagsmuni Íslendinga í hverju einasta skrefi sem við stígum þegar við erum að takmarka sölu hjá einkaaðilum eða nýtingu á tækni.

Það er von mín að nýtt frumvarp fái þinglega meðferð, sem þetta frumvarp hefur ekki fengið.

að fjarskiptanet Íslands eru komin á óvissustig almannavarna. Ég

hvernig hægt sé að tryggja áfallaþol þegar kemur að því að samhæfa aðgerðir með erlendum aðilum en ekki bara íslenskum fjarskiptafyrirtækjum.

Það er rétt að þetta frumvarp fær kannski ekki hina hefðbundnu þinglegu meðferð er varðar tíma, en það fær samt þinglega meðferð

og að þar með minnki pressan á samþykkt frumvarpsins og þingið geti tekið sér aðeins lengri tíma í þetta frumvarp. En ég minni aftur á að heildarlögin hafa áður farið fyrir þingið frá þáverandi samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. mál fór í samráð. Það hefur verið uppfært í samræmi við umsagnir og annað og búið að fjalla um það í nefnd og mun koma aftur til þingsins, þannig að það verður enginn skortur á samráði í kringum þá heildarlöggjöf. Varðandi annað þá held ég að þetta sé besta niðurstaðan. Við þurfum að endurmeta allt hverju sinni. Þessir hlutir þróast hratt og varðandi áfallaþolið þá eigum við í samskiptum við þessi þessi lönd á sviði öryggismála í dag. Það er mjög mikilvægt á tímum netöryggis og fjarskipta að öryggi í samstarfi fari einmitt þvert á landamæri af því að fjarskiptin og tæknin

afar mikilvægt. Það er ekki svo að við getum ekki átt slíkt samstarf við fyrirtæki á þeim svæðum líkt og við stjórnvöld, sem mun tryggja okkur að við eigum einhvern kost á að bregðast við þegar svona gerist, því að við erum algjört eyland ef við ætlum ekki að nýta okkur stærri stærri þjóðir og stuðla að alþjóðasamstarfi í þessum málaflokki eins og öðrum. Herra forseti. Það var árið 2005 sem mistökin voru gerð þegar grunnnet Símans var selt. Samfylkingin var á móti þeirri aðgerð og þeirri sölu og vildi láta slíta í sundur í sundur og halda grunnnetinu í opinberri eigu en stjórnarliðar þáverandi, þingmenn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks og þeirra ráðherrar sögðu að það væri ekki hægt að slíta þetta í sundur. lögðust í miklar ræður hér í þingi til að rökstyðja að það væri ekki hægt að slíta þetta í sundur en höfðu augljóslega rangt fyrir sér því að núna erum einmitt við að tala um sölu Mílu. Við erum að tala um innviði sem eru undirstaða fyrir fjarskipti á Íslandi sem voru seldir á sínum tíma, árið 2005, og ég ítreka að það er augljóst að þar hafi það er augljóst að þar hafi mistökin verið gerð og það er þess vegna sem við stöndum í þessari stöðu. Forseti. Við snúum víst ekki tímanum við til að leiðrétta þau mistök en við getum sett lög og regluverk sem tryggir viðhald, öryggi og heimild yfirvalda til að taka fyrirtækið yfir ef neyðarástand skapast eða einkaaðilinn er ekki hæfur til að sinna svo mikilvægri starfsemi. Það verður að koma í veg fyrir það að eigendur geti af geðþótta eða vegna vanhæfni lamað íslenskt samfélag, farið með fyrirtækið út fyrir lögsögu Íslands eða selt úr landi nauðsynleg tæki til starfseminnar. En hvers vegna, forseti, er ástæða til að hafa áhyggjur af þessari sölu? Það er vegna þess að Míla er ekki venjulegt fyrirtæki sem engu máli skiptir hverjir eiga eða hvernig er rekið. Rekstur fyrirtækisins varðar íslenskan almenning og öryggi þjóðarinnar. En menn spyrja: Er þetta ekki bara góður díll?

Það er ástæða til að hafa áhyggjur vegna þess að Míla á stærsta hlutinn í stofnljósleiðara landsins á móti NATO og það er Míla sem sér um rekstur og viðhald allra þráðanna í strengnum.

Ljósleiðarastrengirnir eru undirstaða flestra fjarskiptakerfa sem notuð er á Íslandi, þar á meðal símkerfisins, farsímakerfisins, Tetra-neyðarfjarskiptakerfis, mikilvægra gagnatenginga fyrir helstu stoðkerfi landsins og almennrar internettengingar landsmanna. Nánast öll tal- og gagnafjarskipti við útlönd fara um ljósleiðaratengingar á landi og síðan um þrjá sæstrengi sem tengja Ísland við umheiminn. Sambandsrof getur gert Ísland að mestu sambandslaust við umheiminn og haft alvarlegar afleiðingar á efnahags-, öryggis-, varnar- og almannahagsmuni, þannig að þetta er stórt mál sem við erum að ræða hér. Fjárfestingarfélagið Ardian France SA ætlar að kaupa Mílu og við þurfum að gera ríkar kröfur til félagsins sem er með eignarhald á svo mikilvægum innviðum. Míla má ekki fara í hendur fjárfestingarsjóðsins án skilyrða um samfélagsöryggi sem halda. Ef illa fer er það nefnilega almenningur sem verður fyrir skaða og ber tjónið. Vandinn við fjárfestingarsjóði er að þó að við vitum hverjir eiga sjóðinn í dag þá geta aðrir verið komnir í spilið á morgun með einhver önnur markmið og önnur áform en eigendurnir sem ráða för í dag.

ráðherra ákvörðun sína innan átta vikna frá því að samningurinn er gerður. Samningurinn um sölu á Mílu var gerður 23. október síðastliðinn.

sé ógnað. Við vitum ekki hvað er verið að tala um við samningaborðið, þar sem er verið að togast á um það hvaða skilyrði þurfa að vera til þess að samningurinn geti gengið í gegn. Við verðum að treysta því að þar sitji við borðið okkar færasta fólk og horft sé út frá hagsmunum almennings en það sé ekki verið að býtta á þjóðaröryggi hér og hag fyrirtækisins þar, því að þetta er mjög mikilvægt mál fyrir okkur Íslendinga. Í frumvarpinu sem við ræðum hérna er

sem eru í frumvarpinu og þessa reglugerðarheimild en að þetta sé of veikt. Þetta verður hv. umhverfis- og samgöngunefnd að fara mjög vel yfir til þess að ganga úr skugga um að þessi ákvæði haldi. Síðan eru lagðar skyldur á Fjarskiptastofu og það þarf að fara yfir það hvort þar sé tækniþekking, þar séu fjárveitingar og það sé styrkleiki og möguleiki til að sinna þessu eftirlitshlutverki svo að að vel sé. Nefndin þarf að fara yfir áhættuþættina, kalla til sérfræðinga á þessu sviði og kortleggja það hvað getur farið úrskeiðis og hvernig við getum sett undir þá áhættuþætti með þessari lagasetningu sem við höfum tækifæri til að gera núna. En vandinn er auðvitað sá að við höfum örfáa klukkutíma til að ræða þessi mikilvægu mál. Auðvitað telja hv. þingmenn það ekki eftir sér að leggja nótt við dag, en þegar svona mikill flýtir er á málunum er hætta á því að gerð verði mistök sem draga dilk á eftir sér. Það er alvarleiki málsins. Ég sagði hér áðan, frú forseti, að þessi samningur var gerður 23. október en það var ekki þá sem við fengum fyrst hugmynd um að eitthvað svona gæti verið á döfinni. Við vissum Við vissum það löngu áður. En það er ekki fyrr en í dag, 13. desember, sem við erum hér í þingsal að ræða frumvarp sem á að verja almannahag. Markmiðið með frumvarpinu er að verja þjóðaröryggi og almannahag vegna þessarar sölu á Mílu til erlendra aðila. Úti um allan heim, eða alla vega ef við lítum til þeirra landa sem við viljum bera okkur saman við, er annaðhvort búið eða verið að semja og samþykkja lög sem verja mikilvæga innviði fyrir erlendum aðilum

Lagaumhverfi okkar er mjög veikt. Það er vísu til umræðu og okkur er sagt að það séu að koma hingað inn í þingið heildarlög um mikilvæga innviði frá forsætisráðuneytinu en þau eru ekki komin. Þau lög eru ekki til og og það er í skötulíki hvernig lagaumhverfið er, skilgreiningar á því hvað eru mikilvægir innviðir og hvernig við eigum að verja þá þá o.s.frv. fyrir áhrifum sem eru óæskileg. Fjarskiptalög, já, það er að koma frumvarp um heildarfjarskiptalögin. Við fengum að sjá það í vor eða á síðasta þingi. Stjórnarandstaðan var áhugasöm um að koma þessu mikilvæga frumvarpi í gegn en það voru stjórnarliðar sem á síðustu dögum sópuðu því út af borðinu sjálfir

Það hefur ýmislegt gerst á fjarskiptasviðinu og -markaðnum á þeim tíma þannig að það eru líka lög sem þarf að endurskoða. Þessi sala á innviðum, sem eru undirstaða fyrir fjarskipti á Íslandi, til erlendra aðila, til fjárfestingarsjóðs er að fara fram núna í þessu veika lagaumhverfi rétt áður en að við erum búin að koma því umhverfi í lag og við eigum á einhverjum örfáum klukkutímum, löggjafinn, að meta það hvort þetta frumvarp sem við ræðum hér haldi

svo stórkostlegt þegar maður flettir því. Ég efast um að það dekki alla áhættuþætti sem við þurfum að vara okkur á. Ég hvet hv. þingmenn sem sitja í umhverfis- samgöngunefnd til dáða og hvet þau til að kalla sér til liðs allra færustu sérfræðinga á þessu sviði þannig að við getum verið viss um að markmiðin náist um að tryggja þjóðaröryggi og almannahag.

Ég get þá ítrekað hér í ræðustól þingsins að markmiðin eru þrjú: Í fyrsta lagi að staðsetning búnaðarins í mikilvægum fjarskiptanetum Mílu og rekstur hans sé í íslenskri lögsögu. Í öðru lagi að búnaður í mikilvægum fjarskiptanetum Mílu sé frá framleiðendum í ríkjum sem Ísland á í öryggissamstarfi við eða ríkjum innan EES,

Síðan er spurt hvort Fjarskiptastofnun sé nægilega öflug til að sinna eftirliti. Þá langar mig bara að minna á nýleg endurnýjuð lög um stofnunina þar sem skerpt er á hlutverki hennar. Hún hefur nú þegar ríkar heimildir þó að við séum enn að bæta í núna. Við kveðum skýrar á um þessar heimildir.

Auðvitað skiptir hún miklu máli. En hér erum við að tala um innviði sem eru grunnurinn undir fjarskiptasamskipti og það er stórt mál og það er flóknara þegar þar er komin erlend fjárfesting, ég tala nú ekki um þegar það er fjárfestingarsjóður og hlutir þar ganga kaupum og sölum. Þá þurfum við auðvitað að gæta okkar alveg sérstaklega. Ég vil að slíkir innviðir séu í opinberri eigu, að það séu a.m.k.

En það eru örugglega allir sammála um að það er gott að fá erlendan gjaldeyri inn í landið, það er ekkert að því. En það er ekki það sem við erum að tala um hér. Við erum að tala um þjóðaröryggi og almannahag.

þegar talað er um útvistun á starfsemi. Ég vil að það sé fast í lögum að ekki megi fara með svona veigamikla starfsemi út fyrir lögsögu Íslands.

um áformin og síðan um söluna, eins og fram hefur komið hjá hæstv. forsætisráðherra, sem er formaður þjóðaröryggisráðs. Mér finnst það góð hugmynd að nefndin kalli til sín fulltrúa NATO til að fara yfir varnarhlið málsins. Það held ég að sé alveg nauðsynlegt að gera. Ég veit að það hefur verið samtal við NATO en það er ekki nóg að að einhverjar fréttir berist af því heldur þarf nefndin að kalla til sín fulltrúa NATO til að fara yfir samningana á milli Mílu og NATO um rekstur strengjanna og þá um leið

með þetta í huga? Mér finnst það skipta mjög miklu máli að það frumkvæði hafi verið sýnt þaðan þegar kemur að þessu, ekki síst í ljósi þess að fyrr á árinu

við þingið. En þjóðaröryggisráð er samráðsvettvangur. Þjóðaröryggisráð er ekki stjórn sem er yfir ríkisstjórn Íslands. Það er ekki þannig.

meira að segja er dagskráin trúnaðarmál. Það er til að skapa þá umgjörð að þessir aðilar geti talað algerlega óhindrað og í trúnaði um mikilvæg mál. Ég held að það skipti máli að svo sé.

og hæstv. innanríkisráðherra hefur verið þar með kynningu og framsögu. Ég hef ekki hugmynd um hvort hann átti frumkvæðið að því eða hvað. En umræðan var auðvitað sú innan ráðsins að við þyrftum að fá góðar upplýsingar um hver staðan er á þessu máli. Ég vil ítreka að það er ríkisstjórn Íslands sem ber ábyrgð á þessari stöðu og ráðherrar málaflokksins en ekki þjóðaröryggisráð. Það er bara ekki þannig vettvangur. Mér finnst vont þegar verið er að vont þegar verið er að breyta hlutverkinu í umræðunni. Þjóðaröryggisráð er auðvitað stórt og mikið orð en þetta er samráðsvettvangur, hann er mikilvægur en hann skipar ekki fyrir eða sendir út ályktanir.